Poštovani građani Srbije, evo svedočimo jednoj čudnoj sednici Narodne skupštine, gde se po prvi put od kad je uvedeno višestranačje daje replika na sopstveno izlaganje. Prihvatam, to je u redu, možda se zbunila govornica, pa hoće sama sebi da replicira. Poznaje medicina tu podeljenu ličnost, da jedni drugima repliciraju, ali ja tu ne mogu da pomognem sa svojom strukom.Ali, mogu da pomognem u tumačenju zakona. Zakon je vrlo pedantno pisan i egzaktan. Godine 1998. Vlada u kojoj je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja dala je eksperimentalnu i probnu dozvolu kompaniji "Rio Tinto". Dakle, dovela ih je. Zbog čega - to oni znaju. Godine 2006. Vlada Vojislava Koštunice, a prošli put ste videli zabunu šefa poslaničke grupe i ministra Martinovića, jedan kaže da je Bojan Pajtić glasao za Zakon o poljoprivrednom zemljištu, drugi kaže da je glasao za Zakon o rudarstvu i energetici, za izmene zakona, dakle naša namera je bila da kompaniji "Rio Tinto" i sličnim kompanijama ukinemo eksperimentalne dozvole jer Srbija nije za eksperimente. Nemojte te eksperimente, uspeo eksperiment, vi se probudite sa 300 hiljada evra u džepu. Pa, nije to dobar eksperiment za nas. Pustite te eksperimente.Dakle, doneli smo Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji kaže, da ne može niko na poljoprivrednom zemljištu da rudari bez saglasnosti ministra poljoprivrede.

Vi ste po Poslovniku hteli. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, reklamiram povredu člana 104. koji se bavi time kako se dobijaju replike, ko ima pravo na njih, koliko one traju.Dakle, traju.Dakle, očigledno je da ne možete da započnete ovu sednicu onim načinom kako smo do sada radili u prethodna dva saziva u kojima sam ja narodni poslanik, možda se nekada radilo drugačije, ne znam, ali nam objasnite šta tačno radite? Jel moguće moguće da vam je potrebno da sve propise, Poslovnik poremetite da biste pomogli Ani Brnabić da iznese svoje stavove? Pa, ima vreme, može da sačeka da dođe na red, ne mora da zloupotrebljava repliku da bi iznela svoje stavove.Hajde da poštujemo ovaj Poslovnik, to je sve što od vas tražimo. Hvala, ne morate se izjašnjavati. Slažem se. Treba svi da poštujemo Poslovnik, počev od vas, kad dobacujte iz klupe ili se direktno obraćate poslanicima preko puta vas, jel tako, i to je jedna od odredbi Poslovnika.Vi ste u pravu, ali kada postoji osnov za repliku mora replika.Ali, molim vas. Ali, opet kršite Poslovnik tako što ulazite u raspravu sa mnom. Dobacujte iz klupa. To je direktno kršenje Poslovnika.Opet je pun sistem.Po

ste, naime, ovde iznele neverovatnu stvar, čak ste pročitali za više poslaničkih grupa potpuno pogrešna imena osoba koje su, sekretar Skupštine informisan redovnom procedurom ko su ljudi koji su ovlašćeni ljudi koji su ovlašćeni predstavnici više poslaničkih grupa. To je ukazano gospodinu Smiljaniću sad, ali, zbog građana da znaju, da ste to uradili pokušavajući da objasniti neobjašnjivo, a to je zbog čega nekim ljudima produžavate izlaganje, zbog čega im dajete pravo da govore naizmenično, čak i kada je šef poslaničke grupe prisutan i, gle čuda, svi su iz vlasti.Tako da ste prekršili član 39. To je belodano, to je jasno i potpuno dokazano.Hvala.Ne mora Skupština da se izjasni. Koliko se ja sećam vi ste pre izvesnog vremena u sednici, vanrednoj sednici na temu rebalansa budžeta dobili repliku iako za to niste imali osnova. Niko od vas nije prekidan, svi ste imali prava, čak i onda kada mi je s razlogom od poslanika većine zamerano što svakome dajem pravo i ne prekidam i ne oduzimam reč iako je jasno kad počnete da kršite Poslovnik i da je reč o replici, vi prvi, ali tumačite Poslovnik i pozivate se na Poslovnik samo onda kada procenjujete da to vama odgovara.E, u redu. Pošto sam trenutno ja predsedavajuća, ja imam jedino pravo ovde da tumačim Poslovnik i svako će dobiti svoje vreme da iskaže svoje političke stavove poštujući odredbe odredbe Poslovnika.Gospođa Danijela Nestorović, pretpostavljam replika.Kao ovlašćeni?Po kom osnovu, izvinite? Hvala vam.Ja

Raguš** Izvinjavam se gospođi Nestorović, mogli ste da govorite bez obzira što je gospodin Lazović prišao, a gospodin Lazović je prišao sa predlogom da napravimo pauzu od 10 minuta da se…Izvinite, samo da završim.Da se dogovorimo kako ćemo dalje da vodimo sednicu, jer gospođa Brnabić očigledno svojim silaženjem u klupe napravila uragan. Ne mogu da verujem da ste se svi vi uplašili dva minuta gospođe Brnabić, a protiv jedne male žene, a prozivate je onoliko.Pa, zar nisam zaslužila aplauz?Ajte, ljudi, ljudi, da se dozovemo pameti. Svako ovde ko je prijavljen i ima osnova govoriće.Gospođa Danijela Nestorović. Izvolite.Izvinjavam se, nisam videla.Po Poslovniku, gospodin Stefanović.Izvolite.

bilo malopre, zbog toga što je predsedavajuća, gospođa Raguš, iz meni nepoznatog razloga malopre u nedostatku volje, želje, možda i hrabrosti, ne želite da prihvatite i priznate pred građanima i kolegama poslanicima da ste napravili nekoliko ozbiljnih grešaka. Onda to pokušavate da prekrijete nekim imaginarnim strahom od gospođe Brnabić. Zamislite, neko se boji toliko. Evo, tresemo se ovde od straha.Dakle, 104. Svakom ste dali repliku isključivo ko je spomenut direktno, ko je uvređen, spomenut imenom ili stranka. Nemojte da govorite, zbog građana, da ste vi nekom velikodušno da li pravo na repliku. Dali ste samo, po Poslovniku, onima koji su spomenuti i čije stranke su u negativnom kontekstu spomenute. I, to je red da se kaže, da ste prekršili član 104, a sada onda kažete, da biste to sve pokrili – eto, uplašio se narod i građani i opozicija Ane Brnabić. Zaista smešno. **Marina Raguš** Ne narod i građani, samo vi.Samo vi.Ali, ja sam to objasnila. Taj osnov za repliku sam već objasnila, ali dobro, idemo dalje.Gospođa Danijela Nestorović.Izvolite. Hvala.Nadam se ćemo moći najnormalnije da radimo, jer ovo se stvarno pretvorilo u sve samo ne u sednicu Skupštine. Ja bih vas zamolila da bez obzira na to što je gospođa Ana Brnabić sela za za skupštinsku klupu, ja kao narodni poslanik da povedete računa o tome, o poštovanju Poslovnika. Naime, već 15 minuta pokušavam da se javim i vi mi sada kažete da replika ima prednost u odnosu na ovlašćenog predstavnika predlagača, a pritom ste davali replike, tada kada im zaista po Poslovniku nije bilo mesto. Ja bih vas zamolila stvarno, ako možemo… **Marina Raguš** Niste me razumeli, vratiću vam vreme. Znači, ukazivanje na povrede odredbi Poslovnika imaju prednost, ja vam se izvinjavam u ime vaših kolega koji su držali i vikali Poslovnik. Molim vas, samo se ponovo prijavite, dobićete vreme od početka, izvolite. Ja se izvinjavam zaista, ali ja želim da vam napomenem, znači ja sam ovlašćeni predstavnik predlagača, ja nemam vreme, ja mogu da se javim koliko hoću da govorim i kada hoću i u tom smislu ste vi dužni da održavate red na sednici, jer ovde se radi o konkretnom zakonu i izmenama i dopunama

na tom mestu na kom sedite, kao predsednik ili predsednik zamenika Narodne Skupštine mi ne dozvoljavate da iskažem svoje mišljenje, vi kršite praktično i kompletan Zakon o Narodnoj skupštini, kršite i Poslovnik ove Narodne skupštine i ne možete tako da se ponašate.Znači, nijedan vaš ovlašćeni predstavnik predlagača nije bio nikada nikada prekidan u svom izlaganju, niti je kada se javljao po vremenu koje ima, bio prekidan od strane predsednika Narodne Skupštine. Ja bih vas zamolila da se vratimo, svi u 2024. godinu i da prestanemo da slušamo više ove istorijske spektakle o tome ko je kriv. Znate kako, ako ćemo sada da žigošemo i imenujemo i govorimo o tome ko je izdao 50, a ko 500 dozvola, ko je Aleksandar Antić, onda ćemo se svesti zaista na jednu raspravu koja ne interesuje građane Republike Srbije. Građane Republike Srbije, isključivo i jedino interesuje da normalno žive, da sačuvaju vodu, vazduh i zemlju.Ovo što vi radite, je obračun sa političkim neistomišljenicima, ovo nije vreme kada kada treba da se rukovodimo time ko je šta rekao 2006. godine, gde je ko bio u kojoj stranci. Evo ja nikada nisam bila ni u jednoj političkoj organizaciji i u tom smislu kao predstavnik predlagača, vas zaista molim, vratite se i ostavite više zakone iz 2006. godine na miru.To što vi navodite kao argument, apsolutno nije tačno, a to ću vam objasniti u narednom periodu zašto Zakon, izvinite, 2006. godine, taj Zakon koji vi pominjete, zašto onda Aleksandar Vučić, zašto onda premijerka nije predložila da se taj zakon promeni.Mi dan danas imamo praktično izmene iz 2006. godine i 2015. godine. Zašto je nastavljena negativna praksa, ako je to toliko loše? Onda u krajnjem slučaju neka nam odgovore šta je tim članom zakona iz 2006. godine, tačno ukinuto i neka se sete šta je predsednik Aleksandar Vučić govorio 2022. godine, kada je posetio Gornje Nedeljice i kada je upravo govorio o tome da će menjati Zakon o rudarskim i geološkim istraživanjima, u tom pogledu dobijanja eksploatacionih dozvola. Hvala. je u redu. Vi imate pravo na svoj politički stav, ali ja ne razumem ovaj deo i imam utisak da ste se meni lično obratili, a tiče se političkog obračuna sa…Mi smo vas slušali skoro tri sata. Bili ste na nacionalnoj frekvenciji.Gospođo

zašto sam nastavila taj projekat? Upravo tu je relevantnost zakona iz 2006. i 2011. godine, zato što je Rio Tintu tim zakonima bilo garantovano eksploataciono pravo. Sve da smo promenili zakon 2014. godine, on retroaktivno nije mogao da se primeni na projekat Jadar i Rio Tinto zato što im je do 2012. godine apsolutno svega garantovano.Mi smo nastavili sa dva cilja u glavi. Prvi je da se sve radi u skladu sa najstrožijim standardima zaštite životne sredine. Drugi, da ne budemo sirovinska baza, nego da sve što imamo iskoristimo za bogatstva naših naroda, a posebno zapadne Srbije i to je potpuno očigledno iz tog memoranduma potpisanog 2017. godine, gde smo mi, moja Vlada koju sam vodila, naterala Rio Tinto da kaže da u potpunosti i aktivno se pridržavaju i promovišu srpske i međunarodne standarde zaštite životne sredine, da se u potpunosti pridržavaju i promovišu srpske i međunarodne standarde u saradnji sa lokalnim zajednicama, da se uspostavi okvir nadzora u bliskoj saradnji sa relevantnim državnim organima, lokalnim institucijama, zajednicama, drugim institucijama u svrhu nadzora implementacije projekta Jadar uz obezbeđivanje najboljih praksi društveno odgovornog poslovanja.To smo uradili mi 2017. godine. To je bilo 13 godina nakon što ste vi dali prvo istražno pravo Rio Tintu. Dakle, 2017. godine, kada niko od vas u tim klupama nije pričao o zaštiti životne sredine, mi smo naterali Rio Tinto da priča o životnoj sredini

Dakle, ja sam se javio najpre zbog člana 106. i stalnog dobacivanja sa ove strane kad govori Danijela Nestorović. Pritom, tražio sam po Poslovniku da se javim, a vi ste dali prednost narodnoj poslanici. Dakle, morali ste pre toga meni da date reč jer sam se javio po Poslovniku, tako da ste prekršili i član 27. stav 2. ste da se starate o Poslovniku. Poslovnik kaže da prednost ima onaj ko se javio po Poslovniku.Hvala Hvala vam.Ja to znam i slažem se sa vama, samo molim vas to vi objasnite vašoj koleginici gospođi Nestorović, da Poslovnik ima prednost.Gospođa ministar Dubravka Đedović Handanović ima reč.Izvolite. Hvala.Ja bih pre svega da odgovorim na pitanja koja su postavljena i da razjasnim još neke pojedinosti i da dodam dodatne informacije.Što se tiče kupoprodajnih ugovora, oni su dostupni javno i u medijima. Ja sam ih tamo našla, a možete i vi i svi drugi da ih nađete ako ukucate na na istraživač i videćete, odnosno biće vam jasno da su oni javno dostupni.Zanimljivo je da niko te ugovore nije ni demantovao, Sram vas bilo!)Znači da je apsolutno istina da je ta zemlja prodavana i da je prodavana upravo u korist razvoja projekta i da ljudi moraju da znaju da oni koji su najglasniji i koji su protiv Rio Tinta su zapravo…

potrebe da dobacujete. Tražite i dobijete reč.Pustite ženu koja je bila tema pola sata da odgovori na ono što je postavljeno kao pitanje.Ne možemo vi i ja istovremeno. Ne čujemo

vas, ne možemo istovremeno vi i ja.Tražite posle reč, dobićete.Pustite gospođu ministar da završi svoje izlaganje.Gospođo Đedović Handanović, izvolite. Hvala vam.Znači, još jednom ću ponoviti pitanje postavljeno u vezi kupoprodajnih ugovora.Kažem, na medijima su javno dostupni. Na „Guglu“ su javno dostupni. Možete da ukucate na pretraživaču i naći ćete.Kao što sam rekla, niko nije demantovao, ni prodavci, ni kupci. Znači da su verovatno verodostojni.Kako su došli tamo, pitajte ljude gde su i gde mogu da se nađe. Ja sam samo uzela sam samo uzela ono što je javno dostupno i pokazala zarad istinitosti i zarad licemerstva koje slušamo i koje vidimo, pre svega, i od onih koji predlažu izmenu ovog zakona, koji su radili u korist toga da kompanija dođe uopšte u poziciju da može da aplicira za eksploataciona prava danas i da jedina može da aplicira i da ima monopol nad time, praktično, koliko su licemerni, pa sada predstavljaju, odnosno traže zabranu, odnosno traže da se izmeni zakon, jer sada im se tako sviđa. Ranije im se nije tako sviđalo.Isto tako želim da pokažem da je licemerno to od ljudi koji se najviše protive projektu, a koji su ili prodali svoja imanja ili su pokušali da prodaju, pa u tome nisu uspeli i to je ono što opozicija želi da sakrije od građana, što je jako bitno da građani znaju.Što se tiče Argentine i eksploatacije litijuma tamo, u toku je probna proizvodnja. Znači, apsolutno je počela. Puna proizvodnja treba da se dostigne u decembru ove godine. Znači, da se radi na tome. Istražne bušotine postoje i probna proizvodnja već postoji, tako da nisam rekla apsolutno ništa što nije tačno, za razliku od vas.Da bi došlo do proizvodnje, zapravo, moraju da postoje i svi ti probni procesi koji se trenutno sprovode i koji dovode do takođe željnog proizvoda u toku tog probnog rada.Što se tiče mog tona, pa meni je jako žao. Vi nastavljate i dalje da dobacujete, non-stop, dok ja pričam, a onda vam smeta moj ton, ali mi je zaista drago ako je moj ton jedino što možete da mi zamerite u ovom izlaganju, jer to znači da sve ostalo što sam govorila da je istina.Govorite o nekakvom dostojanstvu, o etiketiranju, a meni lično je poslanik rekao da bi se sa mnom obračunavao i to ovde pred svima vama i pred građanima Srbije.Što domaćina kojeg branite, njegovo imanje nije u zoni rudnika ili poklonjeno imanje, tako da zapravo ta dedovina ostaje tu gde jeste i ni na koji način neće biti ugrožena, pa se postavlja pitanje zašto je najglasniji protivnik ovog projekta, osim ako je zbog zbog toga što nije uspeo da dobije neku finansijsku korist upravo od razvoja projekta.Možemo da vidimo i svedoci smo po kojoj ceni je tretirano i poljoprivredno zemljište i bunari i izvorišta i pomoćni objekti i kuće i okućnice. Znači, sve jasno ima svoju cenu. Apsolutno se ona vidi, može se pročitati.Znači, ja govorim o tom licemerju i jako je bitno da ljudi to čuju i da znaju.To apsolutno i predlagači demonstriraju svo ovo vreme, odnosno ljudi koji su između 2000. do 2012. godine bili na vlasti i želim da podsetim da, pod oni su doveli Rio Tinto u Srbiju 2001. godine, dali su istražna prava 2004. godine i zaključno sa 2012. godinom devet puta potvrđivali i svaki put proširivali opseg istraživanja. Promenili su Zakon o rudarstvu 2006. godine, kojim su ukinuli nadmetanje za eksploataciona prava, a uveli princip da jedino onaj ko ima istražna prava može da dobije pravo na eksploataciju, odnosno ponovo promenili Zakon o rudarstvu 2011. godine, da bi još dodatno učvrstili i pojasnili ovo načelo.Ja želim opet da se vratim, jer je jako bitno da građani Srbije to znaju, šta je tadašnji ministar 2006. godine rekao i želim da citiram drastično se smanjuje obim investiranja u eksploataciju i istraživanje ležišta, odnosno ulaganja i prospekcijske i detaljne istražne radnje. Nemogućnost investiranja dovela je do ubrzanog zaustavljanja postojećih mašina, postrojenja, kao i samih ležišta, u opravdanju izmena zakona. Vreme u kojem živimo nameće da povučemo odlučne i brze korake u cilju prevazilaženja ovakvog stanja u mineralno sirovinskom sektoru.

Raspisani su i uspešno okončani tenderi za koncesije i za istraživanje i eksploataciju bornih minerala, znači to pre izmene zakona, kao i tri koncesije za istraživanje eksploataciju bakra, zlata i prateće mineralizacije na prostoru Crnog vrha kod Bora.Pored toga, godišnje se izda oko 70 odobrenja za detaljna geološka istraživanja svih vrsta sirovina. Jedan od preduslova ostvarenja visoko postavljenih ciljeva u Ministarstvu rudarstva i energetike, odnosno tadašnje Vlade Republike Srbije, je potpuna obnova rudarskog sektora uz oslanjanje na privatnu inicijativu svakako leži u prilagođavanju aktuelne zakonske i podzakonske regulative, savremenom načinu organizacije i upravljanja mineralno-sirovinskom kompleksu u novonastalim uslovima tržišne privredne konkurencije.Konačno, jedna od bitnih izmena, i dalje nastavljam citiranja, je ukidanje članova 14. i 15. i to je značaj pravne sigurnosti ulaganja, znači, da se omogući investitorima pravna sigurnost, da mogu da posluju u pravno organizovanoj državi. U konkretnom slučaju to znači da pravo eksploatacije stiče isključivo investitor koji je izvršio geološka istraživanja bez raspisivanja tendera i prava na naknadu uloženih sredstava.Znači, omogućeno je jasno i glasno da onaj koji ima istražna prava jedini može da aplicira za eksploataciona prava. U realnim uslovima tržišne privrede, čujte ovo jer je veoma bitno, preduzeća ne investiraju ogromna finansijska sredstva u geološka istraživanja mineralnih sirovina radi zadovoljenja neke stručne radoznalosti o građi i sastavu zemljine kore, već radi otkrivanja novih i proširenja postojećih rezervi, a eksploatacija i profit su krajnji cilj svakog preduzeća.Znači, sve ovo što je rečeno ovde upravo od onih koji su omogućili kompaniji Rio Tinto da vrši ide u prilog tome da upravo da su ove izmene donete njima radi direktne koristi, koje sada isti ili slični ti ljudi predstavljaju i potpisuju da žele da se izmeni i da žele da se retroaktivno oduzmu prava što želim da naglasim, to je član 83. Ustava, koji je ovde citiran, ali se zaboravlja da se kaže da su sve vlade do 2012. godine izdala istražna prava Rio Tintu da bi zatim izmenama zakona iz 2006. godine dali automatsko pravo onome onome koje stekao istražno pravo da ima pravo i na eksploataciju, a sada cinično traže zabranu eksploatacije litijuma.Dakle, stručnjaci pravne struke traže da se retroaktivno ukinu ranije stečena prava i to prava koja su im oni dali.Znači, kako retroaktivno da nekom ukinete nešto, a da nemate nikakve posledice? U predlogu zakona i izmena zakona se citira da nema nikakvih finansijskih konsekvenci, pa kako ste vi to izračunali? Da li ste ikada radili u ijednom realnom sektoru gde možete da znate kako funkcioniše realni sektor? Kada neko izvrši određena investiranja, kada uloži kapital, kada uloži svoja sredstva, on očekuje određena prava koja su im zakonom A moram da podsetim da, pre svega, i načelo Zakona o rudarstvu kaže da se geološkim istraživanjima garantuje sigurnost, predvidivost i kontinuitet istražnih i rudarskih prava. Zato upravo, ponavljam još jednom, svaka zabrana iskopavanja bi bila protivna ovom načelu.Još jednom da ponovim, navedenom navedenom zabranom bi kompanija čija bi delatnost bila iskopavanje litijuma bez razumnog opravdanja bile stavljene u lošiji položaj od ostalih kompanija koje se bave rudarskom delatnošću, a ulaganja koja su već izvršena bila bi potpuno potpuno obesmišljeno. Istovremeno, kompanijama koje su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije već izvršila određena ulaganja i preduzele odgovarajuće aktivnosti i pribavile odgovarajuće dozvole i imovinu za potrebe ovih aktivnosti, bi navedenom zabranom bilo narušeno osnovno ustavno pravo na imovinu.Znači, predlažete nešto što je protivno našem Ustavu. Ali, želim još jednom da pokažem na na primeru izmene zakona iz 2006. godine koliko je to licemerno. Ali, takođe želim da ukažem na to da je usvojena Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara kojom se imenom i prezimenom referiše na Rio Tinto i koja projekat Jadar identifikuje kao jedan od 14 prioritetnih projekata Republike Srbije. Znači, strategija koja je usvojen dokument od strane Vlade Republike Srbije.Sasvim je jasno da je vladajuća koalicija od izbora 2012. godine do danas nasledila ovaj projekat i zatekla ovaj projekat. Interes vlasti i vlada nakon 2012. godine je bio da obezbedi da se projekat i dalje radi u skladu sa najstrožim svetskim standardima u oblasti zaštite životne sredine i evropskim standardima. O tome govori i dokumentuje i memorandum koji je potpisan 2017. godine koji upravo poziva na najviše i najstrože standarde kada je u pitanju zaštita životne sredine, ekološka zaštita, ali i socijalne zaštite i pod dva, da litijum kao strateški resurs iskoristimo za naš privredni razvoj, za razvoj naše ekonomije i za najveću prednost za brži rast životnog standarda o tome najbolje svedoči i memorandum potpisan sa EU na Samitu o kritičnim sirovinama, koji ste vi toliko puta napadali i za koji zapravo niste mogli da nađete ni jednu jedinu zamerku, jer se on oslanja na standarde EU, oslanja na najviše standarde koji postoje na svetu, jer se oslanja na svetske rudarske standarde, kao što je IRMA standard, zato što se oslanja na proizvodnju čitavog lanaca vrednosti, od sirovine do krajnjeg proizvoda, upravo zato da bi imali najveću ekonomsku korist za našu zemlju, za naše građane, da bi došli i do iznad 15% BDP koristi od ovog projekta za našu zemlju.Takođe, pored toga što bi ovaj projekat predstavljao pojedinačno najveću grinfild investiciju u istoriji naše zemlje, od videćemo koliko kada se poslednje studije završe i kada se ceo proces završi, ukoliko do toga dođe, ali svakako najveću ikada grinfild investiciju, da iskoristimo ono što imamo za dodatno privlačenje čitavog proizvodnog lanca u Republiku Srbiju, što opet ponavljam bi značilo dodatne investicije u rasponu između 10 do 12 milijardi evra, a oko 20.000 novih radnih mesta i to visokokvalifikovanih radnih mesta, plate koje su na nivou proseka EU. Sve ovo želimo uz poštovanje najstrožih međunarodnih standarda u oblasti zaštite životne sredine i pre svega zdravlja ljudi.Kada poredimo ova dva perioda u životu ovog projekta, sasvim je jasno ko je i čije interese štitio i branio, kao i ko je i kako je razmišljao o zaštiti životne sredine, a ko nije i ko to u krajnjem slučaju i danas radi. Tako Predlogom ovog zakona se uopšte uopšte ne predlaže eksploatacija, odnosno zabrana eksploatacije uljnih škriljaca, a znamo da razvijene zemlje, industrijske zemlje su još od 2011. godine zabranile eksploatacije ove ove sirovine u svojim državama, ali danas, evo, predlagači to ne predlažu, niti ih to zanima, ne bave se ni uranijumom, ne bave se ni kobaltom, ne bave se ni niklom, ne bave se ni drugim sirovinama.Zašto se baš bave ovom? Zato što su toliko vodili negativnu kampanju i toliko je u u medijima i na društvenim mrežama jedna negativna, jedna netačna, jedna maliciozna, jedna tendenciozna kampanja vođena da misle da mogu da na njoj profitiraju do kraja isto onako kao što su mislili da mogu da profitiraju na razvoju ovog projekta kada su izdavali dozvole i 2004. godine, godine, kada su menjali zakone 2006. i 2011. godine, kada su usvajali nacionalne strategije gde se imenom i prezimenom pominju zapravo kompanije.Znači, iskreno, a rekli ste, pohvalili su neki da sam ekspert i da sam došla iz struke, ja nisam videla nacionalnu strategiju u kojoj, a pročitala sam na stotine različitih, država iz Evrope gde pozivaju imenom i prezimenom jednu kompaniju u svojim nacionalnim strategijama. To je kao da date otvorenu kartu i o čemu mi onda pričamo?Mi sad pričamo o tome da ukinemo stečena prava, da to radimo na štetu države, da plaćamo odštete, da idemo na arbitraže, da idemo na sudove. Zašto? Šta je tačno cilj? Pritom, nigde nije napisano da je to trajna zabrana. Znači, nigde ne piše da je to trajna zabrana. Verovatno, kaže - e, pa, hajde malo sad da se zabrani, da mi na tome politički profitiramo, pa onda kada se promene okolnosti da mi nastavljamo da razvijamo ovaj projekat, ali da ucenimo kompaniju da plati sve one tamo aktiviste koji se bune, iako treba, iako ne treba, da svi jako dobro isprofitiraju na razvoju ovog projekta.Još jednom ću ponoviti za građane najvažniju stvar, a to je da mi i dalje ne znamo da li će projekta biti i potpuno je neodgovorno da zabranimo eksploataciju strateški mineralne sirovine koja je deo mobilnih telefona, znači onoga što svi koristimo u ovoj sali, koja je deo računara, koja je deo satelita, mineral bez koga nema ni energetske tranzicije, ni tehnološkog napretka. Sve što se radi, radiće se tako da bude bezbedno po okolinu i zdravlje građana bez obzira na sve laži koje se šire kako bi se građani zapravo samo uplašili.Dobro je što smo imali priliku da razmenimo argumente, da čujemo koliko je zapravo ovaj predlog predlog zakona napisan površno i traljavo.Pozivam sve još jednom da slušamo struku, da ne slušamo buku, da slušamo eksperte, da odgovorno i informisano donosimo odluke, a ne na osnovu straha koji izazivaju neistine koje se namenski šire da bi se sprečio rast i razvoj naše zemlje.Još jednom, kada kažete zašto sam ja pominjala neke koji nisu bili prisutni u sali, pa ako se ne varam, poslanica Nestorović je u prve tri ili četiri rečenice pomenula predsednika Srbije, a ona je prava rekla kako on ne treba i nema pravo da dođe u ovu salu, a prva je pomenula upravo njega i upravo to ili njegovo delovanje, ili njegove reči, ili rečenice, a znala je da ne može apsolutno da odgovori, jer nije prisutan. On je više puta rekao da želi da dođe na ovu sednicu, ali očigledno su narodni poslanici mislili da za to nema pravo i da to apsolutno nije potrebno.Ja ću biti veoma konkretna. Vlada i u ime Vlade Republike Srbije predlažem Narodnoj skupštini da ne prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima upravo iz razloga koje sam iznela, a to su, pre svega, predlog je u suprotnosti sa strateškim interesima Republike Srbije. Ponoviću da svaka odgovorna država nastoji da obezbedi zaštitu i ležišta kritičkih i strateških mineralnih sirovina i da podstiče dugoročno održiva rešenja za prevazilaženje socijalnih, ekoloških, geopolitičkih izazova u vezi sa nestašicom mineralnih sirovina, odnosno da ulaže maksimalne napore da se održi stabilnim lanac njihovog snabdevanja. litijuma i bora to svakako jesu.Kritične mineralne sirovine su neophodne za zelenu energetsku tranziciju i upravo bi oni koji se bore za ekologiju i zaštitu životne sredine trebali to da promovišu, za borbu protiv klimatskih promena, za očuvanje planete, za razvoj savremenih tehnologija, za veštačku inteligenciju, za upravo nove i obnovljive izvore energije. Potražnja za njima raste svaki dan i zemlje koje raspolažu ovim sirovinama se utrkuju da iskoriste svoje dominantne pozicije u globalnim lancima snabdevanja da bi stekle, upravo, međunarodnu konkurentsku prednost i da bi se bolje pozicionirale u geopolitičkim odnosima u svetu.Znači, da se geopolitički bolje pozicioniramo, ne samo u odnosu na EU, nego i na druge razvijene zemlje Azije, Bliskog Istoka, Amerike, Australije. Znači, imamo mogućnost da se upravo bolje geopolitički pozicioniramo.To očigledno ne vide ili neće da vide oni koji ove izmene predlažu. Kritičke i strateške mineralne sirovine će biti od vitalnog značaja za društvo, za industriju narednih, ne 30, ne 40, nego 50 i 60 godina, a samim tim će biti od vitalnog značaja za razvoj privrede naše zemlje. Odgovor Republike Srbije na ove zahteve i izazove treba da bude racionalno upravljanje mineralnim resursima uz konstantnu i pojačanu kontrolu na ukupan uticaj na našu životnu okolinu, i to ćemo nastaviti da radimo.Republika Srbija raspolaže značajnim rezervama i litijuma, i bakra, i zlata, i molibdena, a samim tim imamo mogućnost da našom racionalnom mineralnom politikom razvijemo našu privredu i, ponavljam, priključimo petoj industrijskoj revoluciji.Kao što sam već navela, proizvodnja električnih automobila predstavlja važan element ekonomskog rasta, ali u isto vreme i zaštitu životne sredine kroz smanjenje ugljen-dioksida i emisija štetnih gasova. Za to se zalažu pravi ekološki aktivisti. Električna vozila pomažu smanjenje emisiju gasova sa efektom staklene bašte, što je ključni element u ispunjavanju ciljeva dokumenata

jednom želim da ponovim da Republika Srbija ima ogroman potencijal da doprinese energetskoj tranziciji, naši prirodni resursi, naša strateška pozicija pružaju nam osnovu za razvoj lanaca vrednosti, što će biti ključna korist za našu zemlju uz primenu najviših standarda. Još jednom, predlažem Narodnoj skupštini da ne prihvati Predlog izmena i dopuna